Dragica (SDP)** Sad ćemo raspraviti - Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje temeljem članaka 129. i 139. Zakona o mirovinskom osiguranju. Materijale ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješće ste primili na sjednici. U ime predlagatelja obrazložit će Izvješće ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje gospodin Srećko Vuković. Izvolite. Uvažena gospođo potpredsjednice, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Mirovinsko osiguranje ključni je element socijalne države i sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Broj korisnika usluga Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje od ukupno preko 3 milijuna građana uključujući tu aktivne osiguranike, korisnike mirovina i korisnike doplatka za djecu upućuje na i dalje poseban značaj Zavoda za građane Republike Hrvatske, te je stoga i ovo Izvješće o radu Zavoda uvijek zanimljivo široj javnosti i dragocjeni izvor podataka koji po značaju izlaze i izvan okvira samog mirovinskog sustava. sadrži uobičajena poglavlja o stanju sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti, o ustrojstvu Zavoda, te njegovim ljudskim potencijalima i informacijskoj tehnologiji, o radu Upravnog vijeća, financijskom poslovanju i portfelju Zavoda, te dakako o ostvarivanju prava i radu stručne službe s bogatim tabličnim prilogom. zavod je javna ustanova s javnim ovlastima u rješavanju o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je uređeno obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Ostali dijelovi sustava mirovinskog osiguranja, tzv. drugi i treći stup, dakle obvezno odnosno dobrovoljno mirovinskog osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uređeni su posebnim zakonima. Par riječi o stanju sustava mirovinskog osiguranja, međugeneracijske solidarnosti na kraju 2012. godine. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju generacijske solidarnosti, obvezno se osiguravaju prava na starosnu i prijevremenu, starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, obiteljsku, najnižu mirovinu, osnovnu mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, naknadu zbog tjelesnog oštećenja te naknadu putnih troškova u svezi s ostvarivanjem osiguranih prava a što sve skupa čini osnovnu djelatnost core biznis zavoda. Evo kako je u brojkama izgledao sustav mirovinskog osiguranja međugeneracijske solidarnosti 31.12.2012. Tada je bilo evidentirano milijun i 217 tisuća korisnika i milijun i 432 tisuće osiguranika što daje omjer 1:1,18. 1:1,18. Podaci govore o nastavku trenda rasta broja korisnika mirovina …/Govornik se ne razumije./… na usporenom za 0,37% i padu broja osiguranika za otprilike 2,5%. milijun i 217 tisuća umirovljenika njih 643 tisuće bili su korisnici starosne mirovine, invalidsku mirovinu primali su 322 tisuće korisnika a obiteljsku 252 tisuće korisnika. Korisnika najniže mirovine kojima je mirovina određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bilo je 190 tisuća i 902. Od ukupnog broja umirovljenika njih 1,05 milijuna ili 86% ostvarilo je mirovinu prema općim propisima o mirovinskom osiguranju što je povećanje u odnosu na 2011.godinu. istodobno se za 0,5% smanjio broj korisnika koji su mirovinu ostvarili prema povoljnim uvjetima propisanim posebnim zakonima. Nakon ne usklađivanja mirovina tijekom 2010.i 2011.godine u 2012.godini mirovine su se počele opet redovito usklađivati prema kretanju plaća i potrošačkih cijena u omjeru 50:50, ona ona stara poznata švicarska formula i ukupno su povećane tijekom 2012.godine za 2,06% pa se unatoč usporavanju rasta broja umirovljenika udio mirovinskih izdataka u BDP-u u 2012. blago povećao na 10,82%. U 2012.godini mirovinu je ostvarilo ukupno 47 459 novih umirovljenika i to 30 tisuća 805 starosnih i prijevremenih starosnih, 3616 invalidskih i 13 038 obiteljskih mirovina što je manje za 5,94 dakle gotovo 6% u odnosu na 2011.godinu. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u prosincu 2012.umanjena za porez i prirez iznosila je 2184 kune a njen udio u prosječnoj neto plaći iznosio je 3908%. Na kraju 2012.bilo je to 39,17%. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bez mirovina ostvarenom primjenom međunarodnih ugovora za prosinac 2012.iznosila je 2405 ili gotovo 44% prosječne plaće. Kako se u međunarodnim publikacijama kao prosječna mirovina najčešće navodi prosječna starosna mirovina za puni radni vijek radnika i samostalnih profesija. Prema tom kriteriju, starosna mirovina s mirovinskim stažem od 40 godina i više na dan 31. prosinca 2012.iznosila je prosječno 3690 kuna što je gotovo 70% prosječne plaće za prosinac 2012. Drugim riječima da su svi svi odradili puni staž ili većina mirovina bi nam onda bila po tome negdje oko u prosjeku 70% prosječne plaće međutim samo 12% umirovljenika od onih milijun i 200 o kojima sam govorio je mirovinu ostvarilo sa punim stažom. Statistika pokazuje da su u 2012.korisnici starosne mirovine u prosjeku imali 32 godine mirovinskog staža a da je prosjek mirovinskog staža svih korisnika mirovina iznosio 29 godina i 7 mjeseci i u 15 posljednjih godina povećao se za samo jednu godinu. Prosječan staž onih koji su u 2012.prvi put ostvarili starosnu mirovinu bio je 30 godina i 4 mjeseca a za prijevremenu starosnu 36 godina i 11 mjeseci. Prosječna dob za odlazak u starosnu mirovinu u 2012.bila je 64 godine i 4 mjeseca a za invalidsku 53 godine i 11 mjeseci. Osim mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti zavod provodi postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. U 2012.doplatak za djecu koristilo je prosječno 216 tisuća i 110 korisnika koji su primali doplatak za prosječno 386 tisuća Prosječni doplatak za djecu iznosi je 368 kuna po djetetu a za njegovo financiranje u 2012.utrošeno je 1,7 milijardi kuna. Ukupni prihodi i ukupni rashodi zavoda uglavnom su uravnoteženi i iznosili su 35,7 milijardi kuna. Od tih prihoda 35,7 milijardi kuna nažalost samo 54% su su prihodi ostvareni od doprinosa za mirovinsko osiguranje. U strukturi rashoda, rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 35, gotovo dvije milijarde kuna odnosno 98,51% što znači da su ostali troškovi a to su troškovi stručne službe ispod 1,5% što u usporedbi sa sličnim službama u Europi govori da smo relativno ne skupa ili jeftina služba s obzirom i na opseg poslova koji se u zavodu obavlja. Potpisivanjem ugovora sa Hrvatskom poštom naknada pošti za isplatu mirovina u 2012.od 1.1.2012.spuštena je sa 2,254 na 1,92 i to je dovelo do 18% nižih troškova za isplatu mirovine preko pošte. Troškovi poslovanja zavoda u protekloj godini bili su za 50 milijuna kuna odnosno čak za 10% manji nego u 2011.godini. rashodi za zaposlene smanjeni su za čak 18,5 milijuna kuna a znatno su smanjeni rashodi za prekovremeni za 85%. Materijalni rashodi su smanjeni za 17 milijuna kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 13,8 milijuna kuna. Iz navedenih podataka vidi se da su proračunska sredstva korištena racionalno i u skladu sa Zakonom što potvrđuje i bezuvjetni nalaz Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu. Nekoliko riječi o radu stručne službe zavoda. U sklopu provedbe mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, zavodu je podneseno u 2012. 464 tisuće i 667 zahtjeva, od tih zahtjeva doplatka za djecu bilo je 261 tisuća i 270, dakle preko 50%. Zajedno s neriješenim predmetima iz prethodnog razdoblja, u zavodu je u 2012. bilo na rješavanju 514 tisuća i 606 zahtjeva od kojih su riješena i 964 zahtjeva ili gotovo 90%. Navedene poslove zavod je obavio sa 4,4% manje zaposlenih nego u 2011., na kraju 2011. u zavodu je bilo 3139, na kraju 2012. 130 manje, 3009, a na kraju 2013., dakle, prije mjesec i pol, 2937. Dakle, kontinuirano smanjivanje broja zaposlenih. Moram napomenuti da na trajanje upravnog postupka posebno utječe složeni postupak medicinskog vještačenja i kronički nedostatak i veliko opterećenje vještaka u zavodu kao i odlazak iz zavoda upravo stručnih ljudi tih kvalifikacija koje rade neposredno na ocjeni radne sposobnosti. Prema programu rada zavoda za 2012. godinu, dovršen je niz projekata vezanih uz provedbu propisa koji uređuju mirovinsko osiguranje kao i onih koji se odnose na poboljšanje i racionalizaciju dijelova poslovnih procesa. Što se tiče poslova vezanih uz provedbu propisa koji uređuju sustav mirovinskog osiguranja, prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o dodatku na mirovine i Zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, omogućeno je uključivanje dodatka na mirovine u mirovinu za korisnike kojima je mirovina priznata prije 01. siječnja 2012. godine. Ostali poslovi koji se svakako moraju spomenuti vezani su uz usklađivanje u organizaciji i načina poslovanja radi primjena odgovarajućih propisa EU. Zavod je kao javna ustanova bio dužan osposobiti radnike za primjenu propisa EU na području koordinacije sustava mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu te na posve novim poslovima za zavod, određivanja zakonodavstva države članice koji se primjenjuje na radnike emigrante. Također nastavljen je rad na projektu zamjene radne knjižice u RH elektronskim oblikom vođenja podataka sadržanih u radnoj knjižici. S obzirom da je s danom pristupanja RH EU radna knjižica u dotadašnjem obliku ukinuta, bilo je potrebno u razdoblju do pristupa, kao i nakon toga osigurati elektronsko vođenje podataka koji su se vodili u radnoj knjižici, te od dana pristupa EU zavod vodi i osigurava razmjenu podataka i izdavanje potvrde na temelju evidencije o osiguraničkom statusu. Uvođenje e-radne knjižice se zapravo uklopilo u već definiranu strategiju zavoda usmjerenu na bolje iskorištavanje potencijala elektroničkog poslovanja kroz intenzivno promicanje već postojećih e-usluga, odnosno odnosno daljnji razvoj novih usluga čije uvođenje u poslovanje planiramo kroz naredno razdoblje u sklopu projekta izgradnja informatičko komunikacijske infrastrukture za elektroničko poslovanje zavoda. Elektroničko poslovanje ubrzava procese i smanjuje troškove poslovanja te doprinosi zadovoljstvu korisnika usluga, a potenciji ovog poslovanja u Hrvatskoj nisu dovoljno iskorišteni, naročito u području javnih usluga. Zavod dugi niz godina u svrhu efikasnijeg odvijanja poslovnih procesa i smanjenja troškova poslovanja razmjenjuje podatke s brojnim državnim i javnim ustanovama. Trend povećanja broja institucija s kojima se razmjenjuju podaci nastavljen je i u 2012. tako da zavod trenutno obavlja preko 80 razmjena podataka s FINA-om, REGOS-om, Poreznom upravom, Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zdravstveno osiguranje, poslovnim bankama i i sl. Tijekom 2012. razvijen je web servis pomoću kojeg je zavod postao prva ustanova koja je ušla u sustav OIB-a. Zavod je u 2012. potpisao protokol o poslovnoj i tehničkoj suradnji s Poreznom upravom te je interaktivno spojen na servis OIB-a pomoću kojeg se značajno ubrzava razmjena informacija između povezanih institucija. I nekoliko riječi o tome što nas čeka u budućem razdoblju. U posljednjih su nekoliko godina započeti projekti restrukturiranja zavoda financirani iz zajma Svjetske banke i sredstava državnog proračuna, usmjereni na unapređenja određenih procesa i tehnologije rada te manjim djelom promjene strukture zaposlenih kroz stimulativno otpremnina i sredstava Svjetske banke, ali time nije dovršeno cjelovito restrukturiranje zavoda. Stoga se u zavodu u suradnji s Resornim ministarstvom pripremio dokument kojim su definirani ciljevi i utvrđen plan aktivnosti za provedbu i dovršenje cjelovitog operativnog i organizacijskog restrukturiranja u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Također velik i važan posao koji je pred nama je provedba novog Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 01. siječnja ove godine. Riječ je o značajnim zahvatima u našim informatičkim bazama te o organizacijskim promjenama. Tu su i složeni i zahtjevni poslovi vezano uz uvođenje obrasca JOPPD uz centralizirani obračun plaće kao i poslove ažuriranja naših baza, evidentiranjem osobnog identifikacijskog broja za one korisnike za koje on još nije pribavljen. Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju u zavodu je osnovan centar za medicinsko vještačenje što je prvi korak u procesu osnivanja i ustrojavanja jedinstvenog tijela vještačenja u Hrvatskoj za potrebe svih sustava u kojima se on obavlja, a što će u konačnici značiti izdvajanje ove aktivnosti, dakle medicinskog vještačenja u procesu ostvarivanja prava iz samog zavoda. Zavod se kao javni servis građana u sklopu strategije e-uprave namjerava u potpunosti okrenuti poslodavcima, osiguranicima i korisnicima prepoznajući i prilagođavajući svoje poslovanje njihovim potrebama. Na tom području posebno je značajan novi zakonski okvir projekta e-prijava za mirovinsko osiguranje prema kojem se od 01. siječnja 2014. e-prijave zaprimaju kroz novi sustav, a obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. Zavod je također jedna od prvih institucija koja će se implementirati u državni sustav NIAS, a sustav elektroničkog upravljanja dokumentacijom tijekom ove godine bit će uveden u sve područne ustrojstvene jedinice zavoda što će vjerujemo ubrzati i rad na obradi novih rješenja i povećati uspješnost našeg rada. U okviru nove strategije odnosa s javnošću, intenzivno se radi na ustrojavanju službe za korisnike s pozivnom, centrom stalne podrške za sve korisnike i sve poslovene procese koji su izloženi neposrednom kontaktu i uslugama usmjerenim prema osiguranicima, poslodavcima i korisnicima prava. U narednom razdoblju naši prioriteti su i dalje također vezani uz jačanje naših kapaciteta i edukaciju našeg osoblja za provedbu propisa EU na području određivanja nadležnog zakonodavstva, obiteljskih davanja i mirovina kao našu trajnu zadaću u uvjetima članstva RH u EU.

a temeljem načela solidarnosti o kojem ste vi govorili, kamo su iz ovog izvješća nestale stavke o kojima je pisalo i koje i koje su se vodile pod nepripadne mirovine? A ta stavka je iznosila iz godine u godinu od 100 do 120 milijuna kuna.

onog poteza od nekih 50 tisuća koji nisu poslali OIB itd. ili što se dogodilo sa nepripadnim mirovinama koje je HZMO putem solidarnosti svih građana RH i doprinosa isplaćivao onima kojima zapravo mirovine i dječji doplatak nekima ne pripadaju? Neki su umrli prije 10 godina neki prije 5 godina ali je mirovina isplaćivana i to u visini od oko 100 do 120 milijuna kuna iz godine u godinu za ovih 20 godina postojanja Hrvatske države. Pa vi računajte 20 puta 100 milijuna kuna to je preko 2 milijarde kuna. Pa evo možda prilika da mi kažete kamo sada, ja sam čitao ovaj materijal ne mogu više naći takvu stavku. Pa hvala na pitanju. Dakle koliko se ja sjećam, nadam se da se ne varam, ta brojka ili ta stavka nije bila dio izvješća ranijih godina pa nije onda ni u ovome. Mislim da je bio jedanput odgovor na zastupničko pitanje nakon pa možemo i to ovaj puta napraviti nakon saborske rasprave. Nisu nestale nepripadne isplate, problem nepripadnih isplata zbog kasnog utvrđivanja činjenice smrti je problem koji znaju sve zemlje i najrazvijenije od Njemačke, Japana pa tako je nažalost to problem i Hrvatske. Naravno to nije odgovor. Ja moram reći da se zaista iz godine u godinu ta svota smanjuje, naročito naročito utječemo na nju onog trenutka kada smo ušli ovo što sam rekao u sustav OIB-a gdje promptno praktički u realnom vremenu dobivamo obavijest o smrti što do tada nismo imali nego su sa nekoliko dana ili mjeseci čak zakašnjenja nam dolazile obavijesti o smrti ako se stranka nije javila. Međutim sada ta mogućnost je je smanjena ili poništena praktički jel svi oni koji su u sustavu OIB-a su odmah na neki način dojavljeni u naš sustav i obustavlja im se isplata i obavještavaju se banke o tome. Upravo i zbog toga smo obustavili i sve one mirovine u 10.mjesecu u listopadu dakle u studenom za listopad prošle godine kod kojih nema OIB. Takvih je bilo

preko trećine zapravo osoba nismo imali osobni broj, nismo ga mogli dobiti niti automatski kroz sustav OIB-a jel te osobe uglavnom nisu imale niti dodijeljen osobni broj u RH, zaustavili smo te isplate. Sada je stanje dakle u namjeri da dodatno zaoštrimo disciplinu u sustavu sada je stanje imamo još 708 osoba u Hrvatskoj koje u ovom trenutku nemaju OIB i za njih su kontinuirano obustavljene isplate od listopada do danas. Popis onih osoba za koje sumnjamo

"češljaju" taj popis, a broj ovih iz inozemstva smanjen je na 19 tisuća dakle sa 40 na 19 i tu smo i više nego prepolovili. Tu imamo malo problema sa ljudima, Bosna, Srbija koji ne dostavljaju odgovarajuće dokumente Poreznoj upravi dakle ne otvara HZMO OIB ne ne otvara HZMO OIB ne dodjeljuje nego Porezna uprava. Dokumentacija mora biti vrlo precizna po pravilniku Porezne uprave ali smo otvorili sve moguće naše brojeve, mailove za stranke koje preko nas Hvala lijepa. Kolega Vuković za odgovor imate 2 minuta ali možete se u toku rasprave javiti i onda imate 5 minuta vremena na takve odgovore. Branko Hrg, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ravnatelju u ovom dijelu izvješća iako je ono za 2012.godinu pa u krajnjem slučaju uopće je upitno da li u ovim turbulentnim vremenima kada se govori o mirovinskim fondovima na jedan drugačiji način uopće ima smisla raspravljati o ovome izvješću i gubiti vrijeme, ali ovdje je unutra u izvješću vidljivo da je vrijednost portfelja smanjena za oko 245 milijuna u odnosu na 31.12.2011.godine. Pa mislim da nije baš to dovoljno dobro obrazloženo ovdje da se vidi i to smanjenje. Naime radi se o novcima hrvatskih građana, mi svi koji uplaćujemo očekujemo da ćemo to dobivati mirovinu i nije nam baš svejedno ako se taj novac smanji umjesto da se povećava pa se nameće jedno pitanje. Da li je možda postavljanje političkih menadžera u tvrtke gdje fondovi imaju svoj udio rezultiralo ovakovim gubljenjem dijela novaca? Radi se o 245 milijuna kuna smanjenja, to nije baš mali novac. Tako da vas molim jedno malo pojašnjenje u tom dijelu dodatno. I također sami ste spomenuli što nas čeka u budućem razdoblju, pa ja mislim da nas sve interesira što nas to čeka u budućem razdoblju, koje su kreacije kreativnih ljudi koji sada pokušavaju napraviti nekakve spinove sa mirovinskim fondovima, novcem hrvatskih građana pa evo ako imate kakvih podataka da nas malo upoznate i s time jer velim, puno je bolje o tome raspravljat nego o onome što je bilo prije godinu i nešto dana. Hvala Što se tiče ovog dijela kome je pala vrijednost za 245 milijuna kako ste to i naveli, kako to piše u izvješću, tim dijelom portfelja zavoda upravlja i gospodari po zakonu dakle gospodario u to doba AUDIO, dakle Agencija za upravljanje i gospodarenje imovine, u potpunosti dakle HZMO nema utjecaja niti može utjecati po zakonu na direktno upravljanje tim dionicama. Što se tiče onog dijela koji je ostao, manjeg dijela ali vrijednog dijela koji je ostao na upravljanju ne u samom zavodu nego u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu u obliku kapitalnog fonda, taj dio u 2012. vrijednost je dakle 1,016 milijardi kuna, ostvarena bruto dobit je 16,34 milijuna kuna, neto 15,46 milijuna, a vrijednost imovine fonda porasla je za 61,8 milijuna ili 6,5%. Dakle u ovom dijelu kojim smo na neki način mi gospodarili, ali koji moramo priznat su najkvalitetnije dionice koje su ostavljene, u tom dijelu raste dobit. U ovom dijelu možda pitanje treba uputiti prema AUDIO-u, odnosno njegovom sljedniku. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije ćemo čuti predstavnike klubova. U ime Kluba nezavisnih zastupnika prijavljeni su kolege Grubišić i Kajin. Nisu prisutni, gube pravo rasprave, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime kluba SDP-a kolegica Vanja Posavac. Poštovana potpredsjednice, ravnatelju sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu. Predmet ovog izvješća je obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti i rad HZMO-a. I u 2012. godini nastavljen je trend rasta broja korisnika mirovina i pada broja osiguranika pa je u zavodu bilo evidentirano milijun 217 milijuna korisnika i 1,432 milijuna osiguranika tako da je omjer između te dvije skupine iznosio 1:1,18 što je do sada najniži zabilježeni omjer broja umirovljenika i osiguranika u Republici Hrvatskoj. Nakon velikog pada broja osiguranika '90.-tih godina zbog reforme mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti od 1. siječnja 1999. i gospodarskog rasta kontinuirano se povećavao broj osiguranika od 2001. do 2008. godine. No zbog gospodarske krize u drugoj polovici 2008. godine počeo se smanjivati broj osiguranika. Iznimka je sezonsko zapošljavanje ljeti, a taj trend je prisutan i posljednje četiri godine. Unatoč provedenoj reformi broj umirovljenika se nastavio povećavati i nakon 1999. i to prosječno za 1 do 2% godišnje, međutim ipak nešto sporije nego u prethodnom desetljeću. Posljednje dvije godine usporen je rast broja umirovljenika. U godini 2012. mirovinu je ostvarilo ukupno 47459 umirovljenika, 30805 starosnih i prijevremenih starosnih, 3616 invalidskih i 13038 obiteljskih mirovina što je manje za 5,94% u odnosu na 2011. godinu. Zbog povećanja dobne granice za starosnu mirovinu i starije životne dobi osiguranika kod kojih češće dolazi do smanjenja ili gubitka radne sposobnosti nakon 2000. postupno se povećavao broj invalidskih mirovina. Na taj broj utječu i socijalni razlozi i nezaposlenost, kao i činjenica da se invalidska mirovina povoljnije određuje od prijevremene starosne mirovine. Ovaj trend zaustavljen je 2009. godine kada se počeo smanjivati priljev korisnika invalidske mirovine, osobito u 2012. u 2012. godini kada je broj novih korisnika invalidske mirovine smanjen na 3616. Primjer 2007. bilo je 10987 novih korisnika, 2008. 13317, a 2012. 3616. Prosječni mirovinski staž korisnika starosne mirovine iznosi 32 godine, korisnika prijevremene starosne mirovine 35, korisnika invalidske mirovine 23 godine, obiteljske mirovine 29 godina, a prosjek mirovinskog staža svih korisnika mirovine iznosi 29. Udjel umirovljenika s navršenim mirovinskim stažem od 40 godina i više u ukupnom broju umirovljenika neznatno se povećao i iznosi 12,36%. Ukupni prihodi zavoda iznosili su 35,700 milijardi kuna, a rashodi 35,731 milijardu kuna. Od toga je 35,197 i i nešto sitno milijardi kuna isplaćeno za mirovine i mirovinska primanja. Rashodi poslovanja stručne službe, a to su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi su u planiranim okvirima. Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2012. godine umanjena za porez i prirez iznosila je 2184,15 kuna, a udjel te mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 39,81%. Ali kao što smo i čuli, starosna mirovina određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina iznosi prosječno 3960,79 kuna tj. 69,72% prosječne neto plaće. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu. U 2012. godini doplatak za djecu koristilo je prosječno 206110 korisnika za prosječno 386516 tisuća djece. Doplatak za djecu iznosio je prosječno 368,41 kunu po djetetu a za njegovo financiranje utrošeno je ukupno 1,709 milijardi kuna. U Zavodu je 4,4% manje zaposlenih nego u 2011. godini. Dakle, sa 3139 na 3009. Broj Broj zaposlenih smanjen je zbog odlaska radnika u mirovinu, te sporazumnog prestanka ugovora o radu. Zapošljavanje novih radnika odobravano je tek nakon što su iskorištene sve mogućnosti preraspodjele poslova na postojeći kadar, pa je tako zaposleno samo 8 kadrova. Budući da je od ukupnog broja radnika znatno više zaposlenih sa iznad 51 godinom života od onih do 30 godina života. To potvrđuje činjenicu pomaka starosne strukture, stručne službe prema starijoj životnoj dobi. 14,76% je između 45 i 50 godina. 18,94% između 50 i 55 godina, 16,32% između 55 i 60 godina, te 7,94% iznad 60 godina života. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje je tijekom 2012. godine započeo provedbu mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj navedene mjere omogućiti mladima, nezaposlenim osobama kroz jednogodišnje stručno osposobljavanje, dakle da steknu radno iskustvo odnosno polaganje državnog stručnog ispita u Ministarstvu uprave. U Zavodu se nalazilo 83 polaznika prve i druge razine visokog visokog obrazovanja. Demografsko starenje stanovništva dugoročno će nepovoljno utjecati na odnos broja osiguranika i umirovljenika i na financijsko stanje u mirovinskom osiguranju međugeneracijske solidarnosti. Sljedećih godina očekuje se usporavanje rasta izdataka s obzirom na to da se do 2030. godine postupno izjednačavaju uvjeti za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce, te da način određivanja mirovina potiče duži ostanak u svijetu rada i kasniji odlazak u mirovinu. Rast izdataka usporava se i zbog postupnog smanjivanja broja korisnika prava ostvarenih prema propisima koji se više ne ostvaruju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Tjelesno oštećenje uzrokovano bolešću ili ozljedom, dodatak za tuđu pomoć i njegu, naknade iz invalidskog osiguranja, minimalna mirovina i zaštitni dodatak uz mirovinu ili se ostvaruju kao druga u prosjeku novčano manja prava. Programom rada Zavoda za 2012. godinu planirane su aktivnosti vezane uz provedbu mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, rješavanje o pravima osiguranika, unapređenje rada i poslovanja Zavoda, pravni poslovi i normativna djelatnost, kadrovska politika i ljudski potencijali, ekonomsko i financijsko poslovanje, gospodarenje i upravljanje imovinom, financijsko upravljanje i kontrola, informatički sustav, javnost rada te suradnja Zavoda s tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama. Svi ključni planirani poslovi obavljeni su predviđenom dinamikom i utvrđenim rokovima. Zbog svega prije navedenog klub SDP-a podržat će Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu. Dražen (HDSSB)** Da, evo samo kratko. Pa osvrnuo bih se, vi ste rekli kako je usporen rast broja umirovljenika i spomenuli ste ovaj zadnji indeks iz izvješća koji je 1,18 broj osiguranika i korisnika mirovina. zadnji podaci govore da se taj omjer pogoršao i da on sad iznosi 1,16. Također je usporen rast broja umirovljenika, međutim s druge strane još se više smanjuje broj zaposlenih, pa se zapravo taj odnos pogoršava tijekom ovih godina i u odnosu na podatke iz Izvješća još je gore danas nego što je bilo u Izvješću za 2012. Zahvaljujem. Kolega ja znam te brojke ali ovo je Izvješće za 2012. godinu i dakle brojke sve koje sam iznosila se odnose na 2012. Kad će biti gotovo Izvješće za 2013. govorit ćemo o tome, a u ovom dijelu se djelomično mogu složit s vama. Da, dokle god ne podignemo razinu nezaposlenih i veći broj zaposlenih naravno i u ovom segmentu nećemo moći biti u potpunosti zadovoljni. No, ne zaboravimo da je na žalost uslijed onog što se događalo devedesetih naglo što svojom voljom, ali ne baš svojom taj dio umirovljenika znatno, znatno povećan a to su i dan danas trpimo te posljedice.

Da i ovo Izvješće kao i još neka izvješća relativno kasno dolaze, no mi smatramo i u klubu jednostavno ne možemo se osvrnuti. Moglo je ovdje biti Izvješće za 2011., međutim problemi hrvatskih umirovljenika traju danas u veljači 2014. Problemi mirovinskog sustava su također prisutni danas 2014. Ljudi su zadnju mirovinu dobili sada u veljači za siječanj 2014. i račune također plaćaju u ovom trenutku za siječanj 2014. i njima je svejedno da li ćemo mi u Hrvatskom saboru razgovarati o Izvješću za 2012., 2011. ili '99.-tu. Činjenica je da problem umirovljenika je danas jedan od većih problema s kojima se hrvatsko društvo susreće i da ti isti umirovljenici, to isto hrvatsko društvo kao što traže od nas odgovore na pitanje kako ćemo konačno riješiti pitanje povećanja zaposlenosti, otvaranje radnih mjesta, izlaska iz gospodarske recesije tako i hrvatski umirovljenici od nas traže odgovor na koji način ćemo konačno pomoći hrvatskim umirovljenicima da uvjetima zapravo života koji je danas teži nego što je bio prošle godine ili pretprošle godine, života koji je skupljiji nego što je bio prošle ili pretprošle godine, na koji način ćemo mi kao Hrvatski sabor, kao Hrvatska Vlada, kao Zavod za mirovinsko osiguranje, kao Ministarstvo rada jednostavno dati odgovor na njihove egzistencijalne probleme. Taj odgovor ili imamo, ili nemamo, ili se oko njega možemo usuglasiti ili se ne možemo usuglasiti. Svakako taj odgovor u određenoj mjeri znatno prelazi okvire ovog izvješća o kojem je danas riječ i zato ću ja djelom progovoriti i o širini tog problema a ne samo o statističkim podacima koji se iznose u izvješću. No, bazični model, dakle model na kojem počiva naš mirovinski sustav, taj sustav generacijske solidarnosti možda vrijedi spomenuti znači da je on težak u državnom proračunu gotovo 36 milijardi kuna i iznosi oko 11% ukupno hrvatskog BDP-a, hrvatskog proračuna. U izvješću se također navodi da se prosječna mirovina kreće u iznosu oko 2200 kuna znači oko 40% prosječne plaće. Mislim da se taj odnos nije značajnije promijenio kao ni u 2013., početkom 2014.mislim da je taj omjer ostao tu negdje, znači da je danas prosječna mirovina nešto manja od 2200 kuna i da se kreće oko 40% prosječne plaće isplaćene u RH, ako i danas iznosi oko 5600 kuna. Kad je riječ o omjeru umirovljenika, broju zaposlenih i umirovljenika možda tu i postoji jedna strukturni problem zapravo koji hrvatsko društvo ima. Dakle, Hrvatska država je nastala ili u vrijeme nastajanja Hrvatske države u RH imali smo zaposleno oko 2 milijuna ljudi. Prema podacima sa web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u ovom trenutku u RH imamo zaposleno milijun i 400 tisuća ljudi. U trenutku nastajanja Hrvatske države u mirovini je bilo 655 tisuća ljudi ako ne griješim 90.-te. U ovom trenutku prema podacima s web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u mirovini je milijun Indeks broja zaposlenih i umirovljenika koji je bio 3,0 u trenutku nastajanja hrvatske države, danas iznosi 1,166. Kada se dogodio taj dramatični pad omjera broja zaposlenih i umirovljenika? Praktički cijela drama odigrala se već do 99.-te godine. Dakle, već do 99.-te godine omjer broja zaposlenih i broja umirovljenika u Hrvatskoj pao je na 1,38. Dakle, već do 99.-te godine ukupno hrvatsko gospodarstvo što posljedicama rata, što posljedicama privatizacije, što posljedicama neodgovornog vođenja države hrvatsko gospodarstvo se urušilo, Hrvatski mirovinski sustav se de facto urušio a od tada pa do danas taj indeks se još pomakao za 0,3 Nijedna Vlada od te 2000.-te pa do danas 2014.nije bila spreman pogledati tim činjenicama u oči i pokušati osmislit realno provediv plan društvenog održivog oporavka Hrvatske. Onaj plan koji bi bio usmjeren prema razvoju, samo djelomice taj se omjer popravio u razdoblju konjunkture 2005.-2008.za nekoliko indeksnih poena vrlo niskih i nakon toga ponovo dolaskom al to je bilo čisto na krilima praktički općeg rasta u EU, visokog zaduživanja, cestogradnji i povoljnih gospodarskih prilika i nakon toga dolaskom recesije dalje nastavljeno urušavanje. To urušavanje se nije zaustavilo ni danas i traje u svakoj minuti ovog mog govora danas i govora onih koji dolaze nakon mene. Dakle, općenito ne samo urušavanje Hrvatskog gospodarstva već i dugoročno urušavanje Hrvatskog mirovinskog sustava. svi smo mi svjesni da nastavak ovog trenda ovog sada 15-godišnjeg trenda sigurno u konačnici će dovesti do toga da će ovaj mirovinski sustav ovakav kako je postavljen vrlo teško biti održiv u godinama koje dolaze. Naravno da ljudi koji vode Zavod za mirovinsko osiguranje ne mogu odgovoriti na taj problem. Oni pokušavaju uvjetima zadanih financija i uvjetima onih postavljenih normi koje jesu maksimalno korektno voditi taj taj zavod, odnosno možemo slobodno reći, mirovinski fond. To nije nikakav zavod, to je obični mirovinski fond, kakav je bio takav je i danas, takav će ostati u budućnosti. Dakle, jedan državni mirovinski fond koji temeljem jasno definiranih kriterija isplaćuje mirovine pojedinim kategorijama osiguranika. I prije sam se pitao i sada se pitam kratka digresija što tu radi dječji doplatak, što je radio, što danas radi i zaista mi nije jasno zašto uopće taj dječji doplatak već na neki način nije izvučen zapravo iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, sigurno bi postojao način da se to sasvim drukčije i preko nekih drugih ustanova uredi dječji doplatak i hrvatske mirovine zaista ne znam točno što čine. U strukturi tog iznosa koji se odvaja za mirovine od prilike polovica odlazi na starosne mirovine, a druga polovica odlazi na sve ove druge mirovine po posebnim propisima. Mislim da je tu negdje taj omjer. Što se tiče dobi umirovljenja, dob umirovljenja prema ovim podacima koji su ovdje u tabličnim prikazima, manje-više se nije mijenjala već puno godina za ni jednu posebnu kategoriju osiguranika. Dakle, tu se negdje kreće, dakle starosna, odnosno staž osiguranja, dakle staž osiguranja se kreće oko 32 godine za starosne mirovine, oko 33, 34, 35 za prijevremene, oko 23 godine, 24 za invalidske, itd. Manje-više u ovom trenutku svi su nezadovoljni sa svojim mirovinama. Oni koji su u invalidskim mirovinama, oni smatraju da su te mirovine premalene. Zašto? Zato što vrlo teško od tih mirovina preživljavaju. Oni koji su u starosnim mirovinama smatraju da su te mirovine nepoštene zato što su oni odradili cijeli radni vijek, a ne mogu dostojno živjeti u ovom trenutku, odnosno vrlo teško žive. Oni koji su u obiteljskim mirovinama smatraju da su oni zbog kojih su dobili te obiteljske mirovine također pošteno odradili i da oni kao nositelji tih obiteljskih mirovina također teško preživljavaju. I vjerojatno su svi u pravu zato što i hrvatski radnici danas vrlo teško preživljavaju. Uspostava drugog stupa koji je bio dio jedine prave mirovinske reforme koja je zapravo u Hrvatskoj provedena, dobra je ideja, smislena je ideja i zasigurno dugoročno ima svoj smisao. Ono što nama nije jasno zbog čega se zapravo na neki način gleda na dugoročno s obzirom na neodrživost ovog prvog stupa koji će se nastaviti sve otežanije i otežanije poslovati u godinama koje dolaze s obzirom da nema nikakve zapravo ni strategije ni perspektive realnog gospodarskog oporavka, zašto se ne razmišlja i danas i sutra o tome kako taj drugi stup učiniti funkcionalnijim, kako ga učiniti zapravo korisnijim za buduće korisnike mirovina? Mi se kao klub uopće ne slažemo niti smo se slagali niti ćemo se slagati u budućnosti sa onima koji pozivaju na ukidanje drugog stupa. Takav potez bio bi dugoročno štetan za buduće korisnike hrvatskih mirovina, takav potez bi predstavljao kratkoročno punjenje i olakšavanje onima koji danas obnašaju vlast, a dugoročno bi nanijelo veliku i nesagledivu štetu budućim korisnicima mirovina u RH. Potez koji Potez koji se odnosi na eventualno izdvajanje dijela sredstava onima koji imaju benificiran radni staž iz drugog stupa, ukoliko se oni o tome slože, možemo smatrati prihvatljivim u ovim uvjetima u kojima se danas država nalazi. Ali ono što bi svakako u tom kontekstu trebalo učiniti, to je trebalo razmisliti o iznosima naknada koji imaju oni koji upravljaju ovim društvima u drugom stupu. A zanimljivo je da se nitko nije referirao ni u vrijeme ove gospodarske krize na iznose naknada koje uzimaju korisnicima iz drugog stupa društva. To je vrlo lako i moguće zakonom izmijeniti i mi pozivamo da se te izmjene učine i da se njihovi prihodi korigiraju sukladno gospodarskim prilikama u kojima se Hrvatska nalazi te također da HANFA znatno poveća učinkovitost nadzora nad radom tih mirovinskih društava u drugom stupu. No da se vratim na naš strukturni …, spominje se uspostava Centra za medicinska vještačenja, postoji prijedlog uspostave jednog takvog tijela. Mi smo na odboru koji je govorio, o kojem je bilo riječ u diskusiji jednostavno smatramo da u ovom trenutku to neće biti izvedivo iz jednostavnog razloga što oformljavanje takvih stručnih tijela u kojima bi bili specijalisti raznih struka sa dugoročnim iskustvom u više regionalnih centara, trajno zaposleni pri jednom takvom tijelu, nije moguće jer jednostavno te ljude se danas ne može dobiti na tržištu rada da bi išli raditi u jednu takvu instituciju. Tih ljudi na tržištu rada nema, a ukoliko mi netko ne vjeruje može pogledati popise popise nezaposlenih u RH i vidjet će da niti jednog takvog nema trenutno na burzi. A rad u jednom takvom tijelu nije konkurentan, ne predstavlja ni profesionalni ni osobni izazov, plaće su niže, prema tome vi jednostavno u jedno takvo tijelo nemate koga dobiti. Upravo zbog toga postoje ona razna tijela, ponekad ne najsretnija, ali jedino moguća gdje ljudi rade honorarno pri Centrima za socijalnu skrb i slično ili su radili u invalidskim komisijama za ratne vojne invalide i sl., ali jednostavno te ljude se nije moglo dobiti na drugačiji način da se trajno zaposle niti pri Zavodu za mirovinsko osiguranje niti pri niti pri drugim tijelima koje profesionalno vještače. I vidjet ćete, nedavno ste objavili natječaj za profesionalne vještake uz neki kriterij i vidjet ćete koliko će vam se ljudi na taj natječaj javiti, sigurno nije onoliko koliko ih tražite u tim natječajima. Dakle, da zaključim. Hrvatski građani, hrvatski umirovljenici sigurno nisu i ne mogu biti zadovoljni trenutnim stanjem što se tiče mirovina, no što se tiče ovog izvješća ono je korektno. Hvala. Vi ste kolega i točno i pametno analizirali i mogućnosti koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje trenutno ima u rješavanju ovog problema i njegove mogućnosti i nemogućnosti i ovom vašem vrlo razumnom izlaganju možda nedostaje samo jedna sinteza razloga uzroka koji su doveli do ovakvog stanja. Mirovinski fondovi u bivšoj Jugoslaviji bili su republički i bili su izuzetno bogati. Iz tih fondova posuđivalo se novce privredi, svi umirovljenički domovi koji u Hrvatskoj postoje napravljeni su iz tih fondova mirovinskog osiguranja. Penzija je tada bila 70% plaće, ljudi su rado išli u mirovinu, umirovljenici su živjeli dobro. Onda je došao HDZ i u prvom navratu u mirovinu poslao ogroman broj ljudi, neke zbog njihove nacionalne pripadnosti, neke zbog toga što im se nisu ideološki sviđali. Rekli su to su komunjare i oni nemaju šta više biti u radnom odnosu njih sve u penziju. Opteretili su mirovinski fond, penzije su počele padati. Onda su izveli privatizaciju izveli privatizaciju u kojoj su poduzeća propala, pa su ti novi vlasnici kupili samo zgrade i teren, to je ono što je njih zanimalo. Kupili su poduzeća koja su odmah ugasili i to je bio drugi val umirovljenja ljudi. Treći nakon Domovinskoga rata. Umjesto da rehabilitiraju branitelja koji su se vratili iz rata otišli su iz radnog odnosa u rat, a kada su se vratili tih poduzeća više nije bilo. Ona su bila opljačkana, pokradena i ugašena. Umjesto da ih probaju rehabilitirati i njih su poslali ogroman broj u mirovinu. Odnos između zaposlenih i umirovljenika toliko se poremetio da nikakva uprava HZMO ne može riješiti. Pitanje da li to može riješiti i Vlada. Pokušava, razdvajanjem mirovina po posebnim propisima od onih koji

došlo je višestranačje i promijenio se društveni sustav. Dakle slične probleme su imali i druga društva koja nisu bila suočena sa ratom kao što je to bila Hrvatska. Ali kada je riječ o danas i ljudima koji se nalaze u invalidskim mirovinama, oni su danas u situaciji da su te mirovine male, a da su onemogućeni da se na bilo koji način uključe u tržište rada jel gube i te mirovine. I zbog toga mislim da bi odgovor i i morao postojati. Dakle ne ili-ili nego i i. MI imamo jedan veliki resurs radne snage koja će se u godinama koje dolaze ako krene ponovo, a mora krenuti prije ili kasnije razdoblje rasta koja će se moći ponovo uključiti na tržište rada ako im otvorimo mogućnost da se na to tržište rada mogu uključiti, a da ne gube svoje mirovine, kao što su danas u situaciji da ih praktički gube ako se žele na neki način u jednom fleksibilnom tržištu rada uključiti. Oni su danas u tome onemogućeni i morat ćemo razmišljati u okviru fleksibilizacije tržišta rada kako da uključimo i neke kategorije umirovljenika na način da budu konkurentni na tom tržištu rada, a da ne gube one prihode koje danas ostvaruju jel su ti prihodi mali i u godinama koje dolaze bit će još manji u odnosu na prosječne plaće. **Zgrebec, Dragica

koju ste mi dali govoriti. Kolega Đurović, vi ste kako je rekao već potpredsjednik Sabora vrlo konstruktivno raspravljali i dali čak i prijedloge, dakle HDSSB ne samo da kritizira nego i nudi konstruktivne prijedloge ajde ajde da kažem polagani izlazak iz ove situacije u kojoj se nalazi ovaj zavod ili fond kako ste ga nazvali mirovinskog osiguranja. Govorili ste i o drugom stupu iako on nije predmet ove rasprave ali jedno s drugim je povezano pa se može iz toga nešto izvući. kako je došlo do ujednačavanja broja zaposlenih i broja umirovljenika ste dobro govorili. I ono što je na vašu raspravu gospodin Stazić rekao zapravo radi se o onoj prihvatizaciji prihvatizaciji koja je izvedena do 2000.godine gdje su onda branitelji došavši s ratišta zapravo nisu imali gdje raditi jer su tajkuni koji su koji su bili potpomognuti političkom elitom privatizirali tvrtke i naši ratnici su otišli relativno i uglavnom mladi u mirovine, dakle oni su isto obveznici ovog Mirovinskog fonda. I od 2000.kada je drama nastala imamo male pomake između broja zaposlenih, on se stabilizirao na 1,2, 1,18 itd. O Centru za medicinska vještačenja o kojemu ste govorili točno je da će se vrlo teško naći takvi stručnjaci koji bi bili potrebni. Ali evo malo prije ste govorili o ugovorima o djelu eventualno umirovljenika, pa možda će biti prilika da upravo u Centru za medicinska vještačenja

nepovoljan oblik zapošljavanja, to je ono što mi danas imamo ili imaš rad na neodređeno ili imaš ugovor o djelu. Ugovor o djelu je nepovoljan. Moramo naći modele u okviru izmjena radnog zakonodavstva koje će se događati sigurno u godinama koje dolaze da se omogući zapošljavanje ponovo dijela tih ljudi pa ako hoćete da to ide u njihov mirovinski staž. Ali da im prava koja onda ostvaruju iz mirovine time ne budu smanjena. smanjena. Prema tome da oni mogu zaista ravnopravno kao što danas ne mogu konkurirati dijelom sudjelovati na tom tržištu rada jel ovaj sustav kakav danas imamo on je iz godinu i godinu sve teže održiv zbog pada tog omjera i on se neće moći održavati. Još će proći godine dokle iz drugog stupa zaista ne krenu nekakve ozbiljnije mirovine. Prema tome u ovom jednom tranzicijskom razdoblju sljedećih 10, 15 godina trebat će razmišljati kako na pametan smislen način te ljude jednostavno uključiti. Mnogi od njih mogu raditi, mogu dati dosta ali jednostavno mnogi od njih također ako nađe načina da rati onda gubi mirovinu jel dio mirovine njima se ne isplati raditi. više im se isplati gladovati u ovom trenutku nego pokušati negdje raditi. Dakle nastavit ćemo raspravu u 15,00 sati. Prvi na redu je klub Hrvatskih laburista i kolega Zlatko Tušak.